Ég spyr bara: Hvað klisja er það þegar 8 kr. af hverjum 10 skila sér beint í ríkissjóð í formi skatta og skerðinga? Og þá eiga eftir að koma inn skerðingar í félagsbótakerfinu, t.d. á leigubótum.

Gætum við þingmenn sætt okkur við svona skefjalaust óréttlæti gagnvart okkar launum eða almennt? Ríkisstjórnarþingmenn, reynið að skýra það út fyrir sárafátæku fólki þarna úti hvers vegna það eitt á að búa við svona skerðingaróréttlæti í ykkar boði. Þetta er kallað fínu nafni af ríkisstjórninni eins og hagsýni eða hagstjórn en er ekkert annað en níska og gróft fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð. Það er verið að stórauka skerðingar, ekki minnka þær.

Virðulegur forseti. Mig langar hér í störfum þingsins í dag að ræða fjarskiptamál sérstaklega og fjarskipti á landsbyggðinni og á fjölmörgum vinsælum ferðamannastöðum umhverfis landið. Mig langar sérstaklega að vekja athygli á þeirri stöðu að enn eru fjölmargir staðir sem ekki njóta fjarskiptasambands. Þar eru m.a. staðir á þjóðvegi eitt sem og vinsælir ferðamannastaðir, eins og fram hefur komið í fjölmiðlum síðustu daga. Slíkt er einfaldlega ekki í boði nú árið 2023. Þegar slys og óhöpp ríða yfir geta mínútur skipt máli, mínútur sem geta skipt sköpum um líf og dauða viðkomandi einstaklinga sem í því lenda. Það skiptir einnig máli fyrir viðbragðsaðila á vettvangi að geta verið í sambandi við sitt bakland er kemur að því að kalla til fleiri bjargir og skipuleggja aðgerðir sem oft geta verið stórar og flóknar og kalla á mikla samhæfingu mismunandi viðbragðsaðila. Því er afar mikilvægt nú strax þegar það liggur fyrir að fjölgun ferðamanna hingað til lands er að ná nýjum hæðum í ár að við setjum aukinn kraft í uppbyggingu fjarskiptanets á þeim fjölförnu ferðamannastöðum sem og á þjóðvegi eitt þar sem vitað er að fjöldinn verður mikill nú í sumar sem og á komandi árum. Mig langar að nefna eitt atriði í þessu samhengi sem er 5G-kerfið sem m.a. Færeyingar hafa komið sér upp og gengur út á að öll fjarskipti viðbragðsaðila fari í gegnum 5G-kerfið í síma viðkomandi aðila.

Það er mín skoðun að við eigum að setja af stað vinnu við að skoða færeyska módelið og skoða kosti þess og galla að byggja upp eitt kerfi sem væri mun meira þokkandi og nota þá fjármuni sem nýttir eru til uppbyggingar tveggja kerfa í eitt.

Eftir að eldsumbrot hófust vildi borgin fara að drífa í því að byggja þarna engu að síður en þá sagði hæstv. ráðherra í viðtali við Kristján Má Unnarsson að Reykjavíkurborg fengi ekki flugvallarland í Skerjafirði til íbúðabygginga meðan annar jafn góður eða betri kostur undir flugvöll ekki upp byggður. Hæstv. ráðherra sagði að meðan annar kostur, jafn góður eða betri, væri ekki uppbyggður fælist samkomulagið í því að þessi völlur hér sem við stöndum á ætti að vera í óbreyttri mynd rekstrarlega og öryggislega.

svikin loforð ráðherra ríkisstjórnar hennar en hún taldi að ég væri bara að tala um Framsóknarvandamál svo ekki er von á mikilli aðstoð frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði. Hins vegar hafa 14 oddvitar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnum og stöku þingmenn

með því að benda á að hann væri ekki að standa við það sem hann hefði lofað. Og ég spyr núna, hæstv. forseti: Hvað ætla þingmenn og ráðherrar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks að gera?

Hæstv. forseti. Gervigreindin er og hefur verið í stöðugri þróun síðustu ár. Margir kostir fylgja þeirri þróun en gervigreindin hefur nýst til að auka lífsgæði, leysa flókin verkefni og vinna í þágu einstaklinga og félaga. Gervigreindin er mögnuð. Hún getur kennt sér sjálfri. Hún getur aflað upplýsinga og nýtt sér þann lærdóm við að leysa verkefni á ógnarhraða. Hún er farin að vera svo sannfærandi að það er oft erfitt að gera sér grein fyrir því hvað er gert af gervigreind og hvað er gert af manneskju, svo sem raddir, myndir og jafnvel tónlist. Það er því augljóst að það þarf að stíga varlega til jarðar og þróa og nýta gervigreindina á réttan máta. Nú þegar hafa mjög margir áhyggjur af þessari þróun. Löggjafar alls staðar um heiminn eiga enn eftir að mynda umgjörð og reglur um þróun og beitingu gervigreindar. Það er mikilvægt að Ísland verði ekki eftirbátur annarra ríkja við að skapa slíka umgjörð. Þróun gervigreindarinnar er orðin það hröð að forystufólk í tækniiðnaðinum hefur varað við mögulegum eftirköstum. Sérfræðingar og hugsjónafólk á sviði tækninnar hafa birt opið bréf þar sem mælt er með sex mánaða hléi á frekari þróun gervigreindarinnar til að veita löggjöfum frekari tækifæri til að skapa umgjörðina. Gervigreindin hefur oft birst sem boðberi hamfara í ýmsu afþreyingarefni en áhyggjurnar núna eru annars efnis. Það er nefnilega frekari hætta á aukinni upplýsingaóreiðu, fölsun efnis, sem í raun á sér þegar stað, og fækkun starfa. Við þurfum að mynda lagalega umgjörð um þróun og notkun gervigreindar í sífellt stafrænni heimi. Gervigreindin veitir okkur tækifæri og áskoranir sem við þurfum að vera reiðubúin fyrir.

Forseti. Ég spjallaði við konu um daginn sem sagði mér frá dóttur sinni sem greindist með ADD fyrir meira en ári síðan. Dóttirin bíður enn eftir að komast að hjá geðheilsuteyminu sem á að veita henni þjónustu. Önnur kona sagði mér nýlega frá syni sínum sem þarf aðstoð talmeinafræðings. Biðlistinn fyrir þann dreng er 2–4 ár; bið sem mun hafa áhrif á líðan þessa stráks stóran hluta skólagöngunnar. Önnur kona sagði mér frá aldraðri móður sinni sem ekki kemst á hjúkrunarheimili en fer reglulega inn á Landspítala þaðan sem hún er send heim um leið og færi gefst. Dóttirin veitir mömmu sinni þá aðstoð sem heilbrigðiskerfið gerir ekki. Ríkisstjórnin kynnti nýlega heildstæða áætlun um uppbyggingu innviða í heilbrigðiskerfinu til 2030, ofboðslega stórt nafn um að byggja eigi nýtt hús. Allir eru sammála um að það þurfi að byggja nýjan Landspítala, en hvað svo? Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins, sagði um daginn, með leyfi forseta: „Þarna er ekki talað um neina aðra þætti en steinsteypuna við Hringbraut, að það eigi að klára þetta hús.“ Staðan í dag er sirka þessi: Fólk sem þarf á heimilislækni að halda hér á höfuðborgarsvæðinu getur fengið næsta lausa tíma í september. Á landsbyggðinni eru svæði sem útlit er fyrir að verði heimilislæknislaus. Amma og afi liggja inni á Landspítala því að hjúkrunarrými Börn eru á biðlistum í mörg ár. Fólk sem ekki kemst til heimilislæknisins eða á hjúkrunarheimili fer á bráðamóttökuna. Og hvaða framtíðarmynd erum við að teikna upp fyrir börnin sem ekki komast að hjá geðheilsuteyminu? Biðlistar eru helsta vörumerki íslenska heilbrigðiskerfisins en Ísland á skilið að fá að vera það þjóðfélag sem við segjumst vera; velferðarsamfélag þar sem fólk kemst til læknis án þess að þurfa að vera ríkt, frekt eða tengt.

að hann skapar öryggi fyrir innanlandsflugið, mætir þörfum sjúkraflugs og er brúin milli landsbyggðar og höfuðborgar. Völlurinn er líka mikilvægur varaflugvöllur í millilandaflugi. Þess vegna er fyrirliggjandi samkomulag ríkis og borgar frá 2019 grundvallarplagg; samkomulag um að rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli haldist óbreytt að lágmarki næstu 20–30 árin eða þar til annar jafn góður eða betri kostur finnst. Í síðustu viku kom út skýrsla sem er til komin vegna þess að innviðaráðherra stoppaði af áform sem fara áttu af stað fyrir ári og setti þess í stað af stað flugfræðilega rannsókn til að finna út hvort hægt væri að byggja í Vatnsmýrinni án þess að það hefði óásættanleg áhrif á flugvöllinn og nú liggur niðurstaðan fyrir. Það er hægt.

Það er leiðin sem borgin getur notað til að standa við samninginn frá 2019 og byggja nýjan Skerjafjörð án þess að skerða rekstraröryggi flugvallarins. Þá þarf líka að vinna úr öllum veðurmælingum sem til eru um flugvelli landsins. Það þarf líka að bæta við vindmælingum, meta áhrif trjágróðurs eins og í Öskjuhlíð og síðast en ekki síst þarf að byggja nýja flugstöð í Vatnsmýrinni og fara í annað eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja í samræmi við ákvæði gildandi samgönguáætlunar Alþingis. Völlurinn er ekki að fara og flug í Vatnsmýri skerðist ekki næstu 20–30 árin.

Hæstv. forseti. Varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, var að gera grein fyrir niðurstöðum nýrrar könnunar sem gerð var meðal félagsmanna ASÍ og BSRB. Því miður koma niðurstöður þessarar könnunar ekkert sérstaklega mikið á óvart, en þær draga upp dökka mynd af stöðu efnaminnstu fjölskyldnanna á Íslandi. Það sem þær segja okkur líka er að staða þessara hópa fer ekki batnandi heldur fer hún versnandi. Það er í samræmi við niðurstöður kjarakannana sem Efling hefur gert og í samræmi við skýrslu sem Barnaheill birtu síðastliðið haust um stöðu barna og fátækt barna á Íslandi. Hvað er hér um að tefla, hæstv. forseti? Af þeim sem svara segist tæplega helmingur eiga erfitt með að ná endum saman. Fjárhagsstaða kvenna er verri en karla á öllum mælikvörðum sem prófaðir eru. Fjárhagsstaða einstæðra foreldra er verst meðal vinnandi fólks. Fjárhagsstaða einstæðra mæðra er verri en fjárhagsstaða einstæðra feðra. Þriðja árið í röð mælist staða innflytjenda mun verri en innfæddra Íslendinga. Vinnandi fólk, fullvinnandi fólk á lágum launum, getur ekki greitt leiguna sína, á í miklum erfiðleikum með óvænt útgjöld, getur ekki mætt útgjöldum upp á nokkra tugi þúsunda. Og á meðan við erum að taka þessa punktmælingu, ef svo má að orði komast, í febrúar og mars á þessu ári, þá er verðbólgan enn að mælast 10%. Lágvaxtaskeiðinu svokallaða er löngu lokið og ríkisstjórnin er algerlega verklaus.

til að ala á og kynda undir gróusögur, láta sem þær séu staðreyndir. Hér er ég að tala um sögusagnir af meintri hegðun og atferli flóttafólks í Reykjanesbæ sem notaðar eru til að skauta samfélagið í „við og þau“, þar sem þau eru flóttafólk sem þykir einkar heppilegt að beina hatri að. Sannleikurinn er fyrsta fórnarlambið í slíkri skautun. Undir gróusögurnar er rækilega kynnt, m.a. hér í ræðustól Alþingis af þingmönnum til að upphefja sig á kostnað þeirra sem veikt standa og eflir hatur í þeirra garð. Í nýjasta tölublaði Heimildarinnar er vönduð úttekt á þessu og ganga blaðamenn í það að kanna sannleiksgildi sögusagnanna sem alþingismennirnir hefðu sjálfir betur gert áður en þeir básúnuðu fordómana. Úttekt Heimildarinnar sýnir að nánast allar sögusagnirnar virðast byggðar á sandi en það skiptir í raun engu í augum þeirra sem sjá sér leik á borði í lýðskrumi. Til dæmis flutti hv. þingmaður héðan úr pontu Alþingis fullyrðingu um að íbúum hefði verið hent út úr blokk í Reykjanesbæ og á götuna til að rýma fyrir flóttafólki. Þegar blaðamenn bentu honum á að sagan hefði reynst röng svaraði þingmaðurinn að hann væri að bergmála það sem honum var sagt og að hann hefði ekki tíma til að gá hvort fólk væri raunverulega á götunni. Þetta er ekki boðlegt, hæstv. forseti. Þessu verður að linna.

Þetta er auðvitað algjörlega ótrúleg staða sem er komin upp, í ljósi þess hversu bærilega varnarstöðu hæstv. innviðaráðherra hafði formað í kjölfar þess að vera vakinn fyrir nokkru síðan af værum blundi hvað málefni flugvallarins varðar, að nú sé búið að ramma inn það ferli að jarðvinna hefjist og að uppbygging byggðar við enda flugvallarins í Vatnsmýrinni hefjist.

Staðan er sú að árið 2019 var undirritað samkomulag sem allir aðilar, nema mögulega borgarstjórinn í Reykjavík, töldu ramma það inn að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni fengi að vera þar í friði, rekstrarlega og flugöryggislega, þar til annar kostur væri tilbúinn. Nú liggur fyrir í þessari skýrslu, sem sagt var frá 27. apríl, fyrir rétt um viku síðan, að flugöryggis- og flugtæknilega mun þessi byggð hafa áhrif til neikvæðrar þróunar.

Í fréttaskýringarþættinum Kveik í gærkvöldi fengum við enn og aftur að heyra að dómsmálaráðherra hefur ákveðið að selja flugvél Landhelgisgæslunnar, Vél sem hefur sannað sig við leit og björgun á Íslandi, vél sem hefur veitt krítískar, vísindalegar upplýsingar um eldgos og hættu af þeim, vél sem staðið hefur skip að ólöglegum veiðum í landhelginni, vél sem hefur fylgst með ferðum rússneskra njósnaskipa í nágrenni Íslands, vél sem hefur bjargað lífum þúsunda fólks á flótta. Allt þetta ætlar ráðherra að ná að framkvæma með minni flugvél sem myndi kosta stórfé að kaupa og útbúa vel. Afsökun ráðherra er sú að til þess að halda vélinni í rekstri í dag þurfi að leigja hana út til landamærastofnunar Evrópu, Frontex, langtímum saman, allt af því að flokkur ráðherra vill ekki hækka veiðigjöld svo þau standi a.m.k. undir kostnaði við eftirlit og rannsóknir. Þetta er í annað sinn á þessu þingi sem við þingmenn fáum að heyra að selja eigi TF-SIF. Síðast kom hér á þingi fram einskær vilji þingheims, þvert á pólitíska flokka, til þess að standa vörð um þetta mikilvæga tæki. Er það von mín að við hv. þingmenn stöndum saman gegn ruglinu í dómsmálaráðherra þegar kemur að þessari flugvél.

af samtökunum Blaðamenn án landamæra. Ísland er nú í 18. sæti en önnur Norðurlönd raða sér í efstu sæti listans. Ísland hefur verið að þokast niður þennan lista undanfarinn áratug og það gefur auðvitað augaleið að við eigum ekki að sætta okkur við þetta, ekki síst þegar haft er í huga að fyrir 13 árum vorum við í toppsætinu og fyrir 11 árum í 2. sæti. Við hljótum öll að hafa þann metnað að reyna eins og kostur er að tryggja að fjölmiðlar séu eins sterkir og mögulegt er til þess að þeir geti veitt stjórnvöldum hverju sinni og samfélaginu öllu aðhald og upplýst fólk um það sem máli skiptir. Við þekkjum öll hversu slæm fjárhagsstaða íslenskra fjölmiðla er. Við vitum að þeir eru fáliðaðir og það er margt hægt að laga í starfsumhverfi þeirra til að bregðast við. En það skiptir líka máli í þessu samhengi að þeir hafi aðgang að upplýsingum og að laga- og regluverkið hér geri þeim ekki erfitt fyrir í upplýsingaleitinni og aðhaldshlutverki Fyrr í vetur vakti talsverða athygli að í einu stærsta fíkniefnamáli sem upp hefur komið hérlendis gátu fjölmiðlar ekki greint frá því í sjö vikur sem sakborningar eða vitni í málinu sögðu í þessu réttarhaldi sem þó var opið almenningi. Dómari í málinu bannaði frásagnir með vísan í lög þar til öllum skýrslutökum væri lokið og þær tóku þessar sjö vikur. Þessi lagatúlkun dómarans þótti umdeild og þetta var gagnrýnt mjög af fjölmiðlum og fleirum. Þessu vill þingflokkur Viðreisnar breyta og síðar í dag mæli ég fyrir frumvarpi sem tryggja á að bann dómara við samtímafrásögn úr dómsal gildi aðeins á meðan skýrslutaka hvers aðila eða vitnis stendur yfir og nái ekki yfir lengra tímabil. Þannig er unnt að koma í veg fyrir sakaspjöll án þess að takmarka aðgengi fjölmiðla og almennings meira en þörf er á að þeim upplýsingum sem fram koma í réttarsal og á þeim upplýsingum eigum við jú öll rétt á. Frumvarpið gætir þannig betur að frelsi fjölmiðla og styður við mikilvægi þess í opinni og lýðræðislegri umræðu. Herra forseti. Í dag er fólk að missa heimili sín. Í dag sofa ungir foreldrar með börnin sín úti í bíl, ungbörn í bílnum.

Gistiskýli sem eru ætluð fyrir fólk sem býr við alkóhólisma og fíknivanda. Svona er Ísland í dag. Á meðan situr þessi ríkisstjórn hjá og reynir að telja fátæku fólki trú um það að hér drjúpi smjör af hverju strái. Hvernig er hægt að koma fram fyrir alþjóð og reyna að telja fátæku fólki trú um að það hafi það gott? Þessi ríkisstjórn hefur gjörsamlega stungið öllum sínum tólf hausum í sandinn og gerir akkúrat ekkert í því að reyna að laga aðstæðurnar sem fólk býr við í dag sem er gjörsamlega að bugast. Einstaklingur auglýsti litla íbúð til leigu. Innan tveggja tíma var hann búinn að fá 200 umsóknir. Hann var búinn að tala við fullt af fólki; grátandi fólki, hrópandi fólki, hótandi fólki, fólki sem vildi ekki lifa lengur. Svona er Ísland í dag. dag. Í dag mun ég mæla fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um húsaleigu þar sem ég mun fara fram á leigubremsu auk þess að reyna að auka réttindi leigjenda. Herra forseti. Við getum ekki gert annað en sýnt 100% vantraust gagnvart stjórnvöldum sem loka öllum dyrum og gluggum og snúa blinda auganu að þeirri örbirgð og þeirri skelfingu sem ríkir á meðal tugþúsunda samlanda þeirra á Íslandi í dag.

Til stendur að fá einkaaðila að borðinu. Aðeins Vinstri græn og Sósíalistaflokkurinn í borginni hafa andmælt þessum áformum. Hingað til hefur Samfylkingin, sem leiðir borgarstjórn, talað fyrir því að þjóðhagslega mikilvægir innviðir eigi að vera í eigu þjóðarinnar. Ljósleiðarinn er fyrirtæki sem tryggir að heimili og fyrirtæki í landinu hafi aðgang að interneti. Við sem þjóð verðum að geta treyst því að hafa aðgang að traustum háhraðanettengingum á verði sem öll ráða við. Með því að einkavæða grunnþjónustu aftengjum við um leið lýðræðislega aðkomu. Það er hlutverk opinberrar þjónustu að tryggja jafnan aðgang. Slíkt er ekki hægt að tryggja í einkageiranum. Hingað til hafa félagshyggjuflokkarnir í borginni staðið saman á móti öllum slíkum hugmyndum en mér þykir ljóst að um er að ræða stefnubreytingu hjá Samfylkingunni í þessum efnum.

Farice er núna að fullu í eigu íslenska ríkisins og það gerðist á vakt Vinstri grænna sem og að þriðji strengurinn var lagður. Þar var um að ræða stafræna innviðafjárfestingu til að tryggja örugg og áreiðanleg fjarskipti hér á landi og skapa forsendur fyrir því að Ísland stígi stærri skref í stafrænum heimi með almannahagsmuni að leiðarljósi. Þetta er auk þess brýnt þjóðaröryggismál. Í mínum huga sýnir þetta svart á hvítu á hvaða leið Samfylkingin er því, virðulegur forseti, í þingræðum við umræðu um sölu Símans á annarri gagnaveitu, Mílu, fóru þingmenn Samfylkingarinnar mikinn um þjóðhagslega mikilvæga innviði.

Herra forseti. Ég var á fundi á dögunum með íbúum Alaska sem lýstu því með áhrifamiklum hætti hver loftslagsáhrifin þar hafa orðið síðastliðin tíu ár með skógareldum, landrisi sums staðar, hærri sjávarstöðu annars staðar og ofsaveðrum. Þeim finnst eins og enginn muni eftir þeim og að okkur hinum, sem með lifnaðarháttum okkar höfum valdið hamförunum, finnist óþægilegt að vita hvað gengur á á norðurslóðum. Loftslag á norðurslóðum hefur hlýnað fjórfalt hraðar en annars staðar á jörðinni. Það er vegna þess að snjór og ís sem endurvarpar sólarljósi bráðnar. Jöklar eiga eftir að bráðna hraðar og það mun leiða til hækkandi sjávarstöðu og hafa áhrif á alla jarðarbúa. Ef Grænlandsjökull einn bráðnar þýðir það 6 metra hækkun sjávarmáls. Þessar hröðu breytingar eru af mannavöldum og hafa afgerandi áhrif á lífríki og byggðarlög á norðurslóðum. Bráðnun jökla og sífrera hefur víðtæk áhrif á lífríki sjávar og lands og á allan heiminn. Afleiðingarnar eru hnattrænar og keðjuverkandi enda vistkerfi jarðarinnar samofið. 99% allra vísindagreina um málið sýna að brennsla jarðefnaeldsneytis hitar jörðina. Gróðurhúsalofttegundir eru vissulega þar aðeins einn þáttur en sá mikilvægasti og sá þáttur sem við getum haft áhrif á. Næstu fimm til tíu ár skipta sköpum fyrir mannkynið og vistkerfi jarðar. Ríkustu 10% eru ábyrg fyrir helmingnum af allri losun gróðurhúsalofttegunda en afleiðingarnar koma harðast niður á fátækum þjóðum. Þannig er baráttan gegn hamfarahlýnun óaðskiljanleg baráttu gegn ójöfnuði og ábyrgð ríkra þjóða er mikil.

Stórbruni var í Hafnarfirði, eldur í skipi í Sandgerði og eldur í skipi í Njarðvík þar sem einn skipverji lést og annar slasaðist alvarlega. Eldsvoðar í skipum eru sérstaklega hættulegir og í Njarðvík voru þrír slökkviliðsmenn Brunavarna Suðurnesja hætt komnir við störf sín. Slökkviliðsmenn eru útsettir fyrir starfsumhverfi sem vísindalega hefur verið sannað að eykur líkur á heilsubresti. Þannig eru slökkviliðsmenn allt að tvöfalt líklegri til að fá ákveðnar tegundir krabbameina samkvæmt rannsóknum. Þrátt fyrir miklar forvarnir og betri útbúnað slökkviliðsmanna við slökkvistörf eiga þeir aldrei möguleika á að verja sig fullkomlega gegn krabbameinsvaldandi efnum í reyk sem myndast við bruna. Í Kanada, Bandaríkjunum og Ástralíu eru um 15 tegundir af krabbameini skilgreindar sem atvinnusjúkdómar hjá slökkviliðsmönnum. Herra forseti. Fyrir tveimur árum flutti ég hér í þingsal breytingartillögu við frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga. Lagði ég til hvaða gerðir krabbameina skuli teljast bótaskyldir atvinnusjúkdómar hjá slökkviliðsmönnum. Tillagan var felld hér í þingsal. Ráðherra gat þess hins vegar að horft yrði til þessa í reglugerð og því væri breytingartillagan óþörf. Reglugerðin leit síðan dagsins ljós tveimur árum síðar. Í stuttu máli er niðurstaðan þessi: Ekkert er minnst á slökkviliðsmenn, ekkert er fjallað um hvort og þá hvaða starfsstéttir geti hugsanlega verið útsettari fyrir því að greinast með sjúkdóma vegna starfsumhverfis. Þetta eru kaldar kveðjur, herra forseti, til slökkviliðsmanna sem hætta lífi sínu í þágu borgaranna. Ég skora hér með á hæstv. heilbrigðisráðherra að tryggja að krabbamein verði viðurkennt sem atvinnusjúkdómur slökkviliðsmanna.

Þetta er óhemju galið og skaðlegt mál. Það er í andstöðu við frjálst markaðshagkerfi. Það felur í sér gríðarlegar kerfisflækjur, stækkun báknsins, mikinn kostnað fyrir fyrirtæki og almenning. Það stuðlar að aukinni óhagkvæmni og skertri verðmætasköpun, heftir atvinnuuppbyggingu og í því felst líka refsigleði og eftirgjöf valds frá íslensku samfélagi til stýrinefnda í Brussel. Það er ekki alveg ljóst hvenær Sjálfstæðisflokkurinn gafst upp á markaðshagkerfinu en með samþykkt þessa frumvarps er það staðfest.

utan um fatlað fólk, ekki síður en aðra, til að gefa þeim kost á því að eiga jafnan rétt á aðgengi að menningu og tónlist eins og okkur hinum. Takk, elskulega allsherjar- og menntamálanefnd og takk, þið öll, því að ég veit það að auðvitað segjum við öll já. Það er ekki alltaf sem við gerum það.

Hæstv. forseti. Við erum að fara að greiða atkvæði um tónlistarstefnu Íslands. Stefnunni er ætlað að styðja við tónlist sem listgrein, tónlistarfólk og aðra sem starfa við tónlist.

Virðulegi forseti. Þetta er mikill gleðidagur í dag þar sem við erum að samþykkja þessa stefnu. Þessi stefna fyrir tónlistina er löngu tímabær.

tónlistina, myndlistina, hönnunina, og allt á þetta að mynda eina heild þar sem við verðum í sókn fyrir þessar greinar. Þær skapa útflutningstekjur. Unga fólkið okkar vill vera þarna. Þannig að ég er mjög ánægð með þetta skref sem við erum að taka.

Á hverju ári leggur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fram fjárlagafrumvarp. Árlega kemur þar fram hvað ráðherrann og ráðuneyti hans ætla eldra fólki til að lifa af, hversu hár ellilífeyrir eigi að vera. Þar er ár eftir ár beitt ótrúlegustu reiknikúnstum til að komast hjá því að framfylgja 69. gr. laga um almannatryggingar þar sem skýrt er kveðið á um að ellilífeyrir eigi aldrei að hækka minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Reiknikúnstir ráðuneytis hæstv. ráðherra hafa sífellt vanmetið verðlagsþróun, almenna launaþróun og vísitölu neysluverðs og þá hefur alltaf hallað á lífeyristakann. Samkvæmt útreikningum Landssambands eldri borgara hefur kaupmáttur ellilífeyris ekki haldið í við almenna launaþróun á síðustu árum, frá árinu 2018, hvort sem horft er til lágmarkslauna eða launavísitölu, en til að svo megi vera ætti hann að vera 20.000–40.000 kr. hærri en hann er í dag. Þetta er vel tíundað í umsögn landssambandsins um síðustu fjárlög og rökstutt skýrt og afar skilmerkilega. Telur ráðherra þetta ásættanlegt? Nú lifum við á verðbólgutímum. Verðbólgan sleikir tveggja stafa tölu í dag. Í ár er gert ráð fyrir að verðbólga verði 8,2% en ekki 5,6%, eins og gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við og jafna jafna mismunun á gildandi fjárlögum og rauntölum verðlagsbreytinga varðandi lífeyri þeirra sem eiga lífsafkomu sína undir Hvers vegna hefur ráðherra ekki beitt sér fyrir hækkun almannatrygginga í samræmi við verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs? Ranglega hefur hæstv. ráðherra haldið því fram í mörg liðin ár að ellilífeyrir væri 300.000 kr. Ráðherra veit fullvel að ellilífeyrir náði ekki þessari tölu fyrr en í ár, loksins á þessu ári. Í dag er ellilífeyrir 307.829 kr. fyrir skatta og skerðingar. Það er nú öll rausnin. Lífeyristakar hafa árum saman kallað eftir því að óskertur ellilífeyrir nái sömu upphæð og lágmarkstaxtalaun á vinnumarkaði. Lágmarkstaxti Eflingar er í dag 402.235 kr. Þarna munar um 95.000 kr. ellilífeyristakanum í óhag. Láglaunafólk getur vart lifað af 402.000 kr., hvað þá að fátækt eldra fólk geti lifað af 307.000. Síðan á eftir að greiða tekjuskatt af þessum upphæðum svo rauntekjurnar eru lægri. Hverjar eru ástæður kjaragliðnun ellilífeyris- og lágmarkslauna að mati ráðherra? Svo koma skerðingarnar. Við skulum tala um þær því að þær eru óhjákvæmilegar samkvæmt lögum, enda er það svo að það eru sárafáir sem fá ellilífeyri óskertan vegna þess hve almenna frítekjumarkið er lágt. 1. janúar 2017 var sett frítekjumark á allar tekjur sem nú gilda fyrir lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur. Frítekjumarkið var þá 25.000 kr. Það er enn, rúmum sex árum síðar, 25.000 kr. Lágt frítekjumark kemur harðast niður á því fólki sem hefur lægstu tekjurnar, einkum og sér í lagi konum sem unnið hafa láglaunastörf, einhleypu fólki, að ógleymdum þeim sem eru á hinum alræmda íslenska leigumarkaði þar sem leiguverð er í hæstu hæðum og húsnæðisöryggið lítið. Fjármagnstekjur eru að fullu reiknaðar til skerðinga á ellilífeyri jafnvel þótt yfirleitt sé um að ræða neikvæða vexti af sparireikningum. Skattalöggjöfin gefur frítekjumark upp á 300.000 kr. á ári en það gefur skerðingum á ellilífeyri þá enga miskunn. Kjaragliðnun verður að uppræta strax. Það er lágmarkskrafa að ráðherra og ráðuneyti hans fari eftir 69. gr. laga um almannatryggingar og reikni rétt. Eldra fólk hefur ekki tíma til að bíða eftir réttlæti.

rétt að taka fram í upphafi að þótt málaflokkurinn heyri efnislega undir annan ráðherra þá mun ég bregðast við eftir bestu getu en tek þó fram að hér er komið svo víða við að það er ómögulegt að svara öllum athugasemdum í stuttri framsögu. Fyrst og fremst vil ég þó halda því hér til haga hversu mjög kjör eldri borgara hafa batnað á síðustu árum. Það er alveg sama hvort litið er til tekna, kaupmáttar, eigna, skuldastöðu, allt er þetta að þróast í rétta átt undanfarin ár. Heildartekjur lífeyrisþega sem fá greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins hafa hækkað um helming frá árinu 2015 og kaupmáttur hefur aukist mjög og hlutfallslega mest hjá tekjulágum, enda hafa útgjöld ríkissjóðs vaxið gríðarlega, tvöfaldast, úr 56 milljörðum í þennan málaflokk á árinu 2015 í 115 milljarða á yfirstandandi ári. Þetta er að raunvirði um 87% aukning í málaflokkinn. Ef við skoðum þetta í hlutfalli við heildarskatttekjur ríkissjóðs þá ráðstöfum við 11% af heildarskatttekjum ríkissjóðs í þennan málaflokk og enginn annar málaflokkur fær hærra hlutfall heildarskatttekna, að sjúkrahúsþjónustu undanskilinni. Árið 2016 voru gerðar hér sögulegar breytingar á almannatryggingakerfinu með það að markmiði að stórbæta kjör aldraðra. Við þetta jukust útgjöldin um 17 milljarða milli ára og er engum blöðum um það að fletta að þetta var gríðarlega mikið framfaraskref. Þegar rætt er um frítekjumörk og aðra slíka hluti verður að taka hina miklu kerfisbreytingu frá 2016 með í reikninginn. Hér er það fullyrt að ákvæði 69. gr. laga um almannatryggingar hafi ekki verið virt við fjárlagagerð síðustu ára. Þetta er alrangt. Ákvörðun um fjárhæð bóta er í fjárlögum ár hvert og hefur lagaákvæðinu verið fylgt í hvívetna. Bætur almannatrygginga hækka almennt einu sinni á ári. Venjan hefur verið að þær hækki frá 1. janúar ár hvert en ekki frá miðju ári. Það er sem sagt engin lagaskylda til að bregðast sérstaklega við þótt verðlagsþróun í landinu verði önnur en verðbólguspá gildandi fjárlaga gerir ráð fyrir. Þetta á við hvort sem verðbólgan er hærri eða lægri en gert var ráð fyrir. Í þessu samhengi má þó benda á að hækkun bóta í fjárlögum 2018 og 2019 var í báðum tilvikum umfram hækkun vísitölu neysluverðs. Við hækkuðum bæturnar 2018 og 2019 meira en reyndist vera raunverðbólga þeirra ára. Að þessu sögðu þá var við ákvörðun um hækkanir bótafjárhæða á árinu 2022 og 2023, sem sagt fyrir gildandi ár, tekið mið af verðlagsþróun fyrra árs þrátt fyrir að fyrir því væri engin skýr lagaskylda. Þannig að það er ekki nóg með að það sé rangt að við höfum ekki fylgt 69. gr., við höfum fylgt henni og við höfum gert meira en lögin kveða á um að við þurfum að gera. Það hefur verið sú pólitíska stefna sem við höfum keyrt undanfarin ár vegna verðbólgunnar.

og það er skýrlega ákvörðun sem er umfram ákvæði 69. gr. Það er sömu sögu að segja um hækkanir greiðslna almannatrygginga á árinu 2023 en bætur almannatrygginga hækkuðu alls um 7,4% 1. janúar sl. var miðað við verðbólguspá Hagstofunnar, en auk þess ákvað ríkisstjórnin að hækka bætur almannatrygginga um 1,1% til viðbótar til að hækkun ársins yrði ekki minni en hækkun verðlags samkvæmt vísitölu neysluverðs. Varðandi það sem hv. þingmaður kallar kjaragliðnun og samanburð við launaþróun er vert að nefna nokkur atriði. Við útreikning launabóta fjárlaga hefur ekki tíðkast að taka mið af vísitölu launa, m.a. vegna þess að sú vísitala inniheldur launaskrið, heldur er horft til þess sem samið hefur verið um á markaði. Þetta hefur kannski skýrt meginhluta þess ágreinings sem hefur verið um túlkun greinarinnar undanfarin ár en af hálfu ráðuneytisins hefur margítrekað verið gerð grein fyrir því hvaða forsendur liggja hér að baki. Það er margt annað órætt sem ég kannski hef tíma til að koma inn á í seinni ræðu.

sé svona rosalega sáttur við þessar gífurlegu hækkanir sem hann segir að þeir hafi sett inn í kerfið. En í svörum frá félags- og vinnumarkaðsráðherra kemur skýrt fram

Virðulegur forseti. Stjórnvöld standa frammi fyrir stórum verkefnum. Við þurfum í sameiningu að koma böndum á verðbólguna með fjölþættum aðgerðum og stuðla að frekari kaupmáttaraukningu. Þrátt fyrir að alltaf sé hægt að bæta kjör eldri borgara þá getum við ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að kjör eldri borgara hafa samt sem áður einnig batnað verulega á síðustu árum, hvernig sem á það er litið. Á undanförnum árum hafa útgjöld ríkissjóðs til þess málaflokks aukist um sirka 87% að raunvirði, sé tekið mið af vísitölu neysluverðs. Sú aukning kemur í kjölfar fjölgunar á þeim sem þiggja ellilífeyri og hækkun greiðslna frá Tryggingastofnun. Um 11% af heildartekjum og tryggingagjöldum ríkissjóðs fyrir árið 2023 er kostnaður vegna ellilífeyrisgreiðslna, en það er þrisvar sinnum meira en ríkissjóður greiðir til háskólastigs samfélagsins. Fyrir utan heilbrigðismál er enginn málaflokkur sem fær meira fjármagn úr ríkissjóði en málaflokkur aldraðra. Við þurfum líka að horfast í augu við það að sú kjaragliðnun sem hefur átt sér stað á undanförnum árum er einnig til komin í kjölfar menntunarstigs samfélagsins. Við viljum að menntun sé metin til launa, líkt og gert hefur verið undanfarna áratugi. Það á að vera hvati að afla sér frekari þekkingar fyrir starf sitt og fyrir aukna þekkingu er sanngjarnt að fá sanngjarnt endurgjald.

Þetta er bara ömurleg orðræða, forseti. Hér er verið að ræða augljósa og gríðarlega ósanngjarna kjaragliðnun eldra fólks og stöðuna sem þessi ósanngirni hefur skapað fyrir mjög margt fólk, ekki bara eldra fólk heldur líka fyrir öryrkja, fólk sem hefur verið skilið eftir í öllu þessu blessaða góðæri sem við höfum verið að byggja hér upp, vegna lágra bóta, vegna ömurlegra skerðinga. Kjör þessa fólks hafa bara ekkert batnað í samræmi við kjör annarra á vinnumarkaðinum. Það er ekki góð staða. Ég skil ekki af hverju stjórnvöld eru staðráðin í því að skilja viðkvæma hópa eins og öryrkja og eldra fólk eftir í góðærinu. Það er kostnaður við að viðhalda

Það er gríðarlega dýrt að viðhalda þessari fátækt. Við eigum að vera að lyfta þessu fólki upp, við eigum að lyfta öllum upp til að tryggja að allir njóti sameiginlegra gæða samfélagsins. En í staðinn

fyrir svörin. Það er mikilvægt að hlusta á kröfur allra hópa samfélagsins þegar rætt er um bætta afkomu. Málshefjandi vekur athygli á útreikningum Landssambands eldri borgara sem sýni að kaupmáttur ellilífeyris hafi ekki haldið í við almenna launaþróun út frá lágmarkslaunum eða launavísitölu. Eins og við höfum heyrt hér sýnist sitt hverjum um þá framsetningu. Sem betur fer er það svo að meginþorri ellilífeyrisþega hefur það þokkalegt. Margir hafa aðrar tekjur en ellilífeyri en það er þó þannig að það er mikilvægt að horfa á heildartekjur ellilífeyrisþega, enda nema þær tekjur og greiðslur frá Tryggingastofnun u.þ.b. 122% af lágmarkslaunum að meðaltali. En þrátt fyrir þetta eru í kringum þúsund manns sem ekki njóta annarra tekna og utan um þennan hóp þurfum við sérstaklega að taka. Á tíma ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hefur hlutfall fólks sem býr við efnislegan skort minnkað ár frá ári, sem betur fer, en það er þó um 1,1% fólks yfir 65 ára aldri sem býr við skort samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir árið 2021, samanborið við 3,1% árið 2017. Sambærileg gögn frá OECD sýna að fátækt meðal eldri borgara er einna minnst hér á landi samanborið við önnur ríki en fátækt, hvaða hópur sem við hana býr, er óásættanleg í ríku velferðarsamfélagi eins og okkar. Það er mjög mikilvægt að við tökum utan um þetta fólk sem hvað verst stendur, enda byggjum við okkar kerfi upp þannig að það eigi að grípa þau sem höllustum fæti standa. Um þetta kerfi þurfum við að standa vörð því að ríflega prósent er prósenti of mikið.

Stéttarfélögin hafa haft þann háttinn á um árabil að lögð hefur verið sérstök áhersla á að hækka lægstu laun hlutfallslega meira en önnur laun, sem er vel, en hefur það eitthvað hjálpað því fólki sem treystir á almannatryggingakerfið? Þegar um krónutöluhækkun er að ræða á alla þá sem starfa eftir ákveðnum kjarasamningi leiðir það af sér að lægstu laun hækka meira hlutfallslega en önnur laun. Þá hefur það einnig viðgengist að samið hefur verið um hækkun grunntaxta með krónutöluhækkun en síðan um almenna hækkun fyrir aðra þá sem fá greidd laun sem eru hærri en grunntaxtar. Með þessu vinnulagi er verið að gera tilraun til að hækka þá meira sem lægstu launin hafa en því miður hefur það oft haft í för með sér svokallað höfrungahlaup. Þessi aðferð hefur þó skilað þeim árangri að lægstu laun hafa hækkað umfram launavísitölu. Þegar ríkisstjórnin ákveður síðan hækkun á bótum almannatrygginga í fjárlögum er verið að miða við einhverja áætlaða hækkun vísitölu. Svo þegar vísitalan verði meiri en ætluð vísitala er stundum brugðist við með aukahækkun, en það er þó ekki alltaf þannig. Kjaragliðnun felur það í sér að bætur almannatrygginga fylgja ekki hækkun lægstu launa heldur meðaltalshækkun launavísitölu og það gefur augaleið að þegar ekki er verið að hækka bætur hlutfallslega jafn mikið og lægstu laun þá myndast þessi kjaragliðnun. Launavísitala er einungis meðaltalshækkun allra launa í landinu og með þessu er verið að breikka bilið milli þeirra sem eru á bótum almannatrygginga og þeirra sem eru á kjarasamningsbundnum launatöxtum.

Frú forseti. Á Íslandi ætti að vera gott að lifa, eldast og eiga ánægjulegt ævikvöld. En þannig er ekki staða allra hér á landi. Fátækt spyr ekki um kyn en samt sem áður er erfitt að horfa fram hjá því að kynbundinn launamunur hefur ekki aðeins áhrif á laun kvenna þegar þær eru ungar. Launamunurinn hefur áhrif á öll réttindi sem þær ávinna sér á vinnumarkaði. Konur fá lægri orlofsgreiðslur en karlar og lægri eftirlaun. Þannig eru konur líklegri til að búa við fátækt á efri árum. Margar konur vinna í láglaunastörfum og aðrar hafa unnið hlutastörf vegna þess að þær eru að sinna börnum og heimili, öldruðum, foreldrum eða öðrum ættingjum. Þar að auki reka konur höfuðið í glerþakið og fá ekki alltaf sömu tækifæri og framgang á vinnustöðum og karlmenn. Það hefur líka áhrif á launin og á eftirlaunin. Ef skipting þjóðarkökunnar væri réttlátari gætum við auðveldlega bætt kjör eldra fólks. Við höfum efni á því. Við höfum efni á því að hækka greiðslur almannatrygginga. Það er ekki mikil reisn yfir þjóð sem tryggir ekki eldra fólki mannsæmandi kjör. Það þarf að hækka eftirlaunin, setja á sveigjanleg starfslok og gera fólki kleift að skilja og verja rétt sinn. Kjaragliðnunin á milli launamanna á lægstu launum og þeirra sem þurfa að treysta á greiðslur almannatrygginga vex ár frá ári og nemur nú rétt tæpum 100.000 kr. á mánuði. Þetta verður að leiðrétta. Og þegar búið er að því þarf að finna leiðir til að kjaragliðnunin hefjist ekki á ný. Upplögð leið til þess væri að miða við útreikning árlegrar hækkunar launa alþingismanna þegar hækkun lífeyris er ákveðin.

Frú forseti. Fjárhæðir bóta almannatrygginga hljóta alltaf að vera til umræðu enda taka þær mið af aðstæðum hverju sinni en markmiðið er að þær séu sanngjarnar og í eðlilegu samræmi við aðrar lífskjaratengdar fjárhæðir. Staðreyndir málsins liggja alveg fyrir. Kjör eldri borgara hafa batnað mjög mikið á síðustu árum, eins og hæstv. fjármálaráðherra hefur rakið hér í sinni framsögu. Þetta er góður árangur, sem er fagnaðarefni. Það er því rangt að hafa uppi stór orð um að það hafi orðið einhver gliðnun milli kjara þessa þjóðfélagshóps og annarra. Staðreyndin er sú að það hefur ekki verið klippt á sambandið milli launa og bóta. Því er þveröfugt farið. Í lögum segir að bæturnar skuli fylgja almennri launaþróun eða neysluvísitölu, hvort sem er hærra, þannig að aldraðir og öryrkjar séu tryggðir gegn kjaraskerðingu. Tryggðir gegn kjaraskerðingu þetta er aðalatriði málsins og hefur gilt svona í 26 ár og stendur ekki til að breyta því. En auðvitað eigum við stöðugt að stefna að því að gera betur og við getum alveg gert betur. Það er hægt að taka upp kerfi sem fjárfestir í fólki og byggir bæði á jöfnun tekna vegna fortíðar og samtíðar þannig að við hverfum frá stífum tekjutengingum og litlum hvötum til að afla atvinnutekna. En meginforsenda þess að hægt sé að bæta kjörin enn meira, frú forseti, er að íslensku þjóðfélagi auðnist að skapa meiri verðmæti, að okkur takist að skapa áfram skilyrði fyrir auknum hagvexti, framleiðniaukningu, efla framleiðslu og útflutningsgreinar og nýta þann mannauð sem hér er til frekari nýsköpunar og tækniframfara. Þetta er grundvallaratriði og öll umræða um ríkisfjármál eða styrkingu velferðarkerfisins verður að taka mið af þessum augljósu sannindum.

upp á hámarksgreiðslur örorkulífeyris án heimilisuppbótar og tæp 68.000 kr. með henni ef miðað er við almenna launaþróun. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 70% síðan árið 2009 en launavísitala hefur hækkað um 155%, mismunurinn heil 85%, og það þarf víst ekki skarpar sellur til að sjá þá gríðarlegu kjaragliðnun sem liggur í þessu. Hér sést hvernig launavísitalan hefur hækkað rúmlega tvöfalt meira en vísitala neysluverðs á sama tímabili.

Ég vísa þessum fullyrðingum hins vegar til föðurhúsanna því að í fjárlagafrumvörpum birtast spár um áætlaða verðbólgu komandi árs og svo eru fjárhæðir almannatrygginga hækkaðar til samræmis en í rauninni er aldrei neitt að marka þetta. Það kemur iðulega í ljós að verðbólgan er mun meiri en ráð var fyrir gert. Ég vil segja það að þegar verið að tala um eldra fólk og að hér drjúpi smjör af hverju strái — ég veit ekki hver mögulega getur talað um að hér drjúpi smjör af hverju strái þegar við vitum um raunveruleg bágindi úti í samfélaginu.

Við megum ekki gleyma kjaragliðnuninni sem hefur átt sér stað milli fjármagnseigenda og launafólks en á undanförnum tíu árum hafa fjármagnstekjur aukist gífurlega eða um 120% að raunvirði. Atvinnutekjur í hagkerfinu jukust um 53%. Ekki er greitt tryggingagjald af útgreiddum arði og mikill munur er á milli skatts á hagnað lögaðila og skatts á launagreiðslur. er spurning hvort taka þurfi þetta til gagngerrar endurskoðunar. Mögulega þarf að girða fyrir tekjutilflutning milli launa og fjármagnstekna eða leggja í þá vinnu að endurskoða það skatthlutfall sem fjármagnseigendur þurfa að greiða af útgreiddum arði. Á sama tíma þurfum við að passa að markmiðið á alltaf að vera sanngjarnt og skilvirkt skattkerfi. (Gripið fram í.) Við búum jú öll í þessu landi saman og þar af leiðandi ættum við öll að bera þá samfélagslegu ábyrgð saman að greiða í samneysluna. Það ætti að vera leiðarljós okkar áfram í þessum efnum. Frú forseti. Mig langar að byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þetta mikilvæga mál. Mig langar líka að þakka

Á síðastliðnum átta árum hefur lífeyrir hækkað um 39%. Verðbólgan hefur verið 40,3%. Almenn launavísitala hefur hins vegar hækkað um 65% og laun ráðherra um rúmlega 90%. Já, hæstv. fjármálaráðherra segir dýrt að fylgja lögunum, þ.e. dýrt að reka kerfi þar sem við borgum ellilífeyri, en mig langar að minna hæstv. ráðherra á að það er enn dýrara að láta fólk lifa í fátækt.

Fátækt er alltaf óásættanleg í ríku þjóðfélagi eins og okkar og þar skipta engu máli einhver meðaltöl OECD. Ein manneskja í fátækt er einni manneskju of mikið í ríku þjóðfélagi eins og hér. Við þurfum samstöðu fólks hér á þessu þingi til að tryggja þessum hópi

þeirra sem lægstu tekjurnar hafa og þeirra sem hæstu tekjurnar hafa, vegna þess að í mínum huga er gott samfélag samfélag þar sem jöfnuður ríkir og það er erfitt að tala um að jöfnuði hafi verið náð nema allir geti haft mannsæmandi framfærslu. Í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hafa kjör eldri borgara batnað verulega. Það voru sérstaklega stigin skref til þess að bæta kjör þeirra sem bjuggu við alverstu kjörin og það skiptir gríðarlegu máli. Ég get alveg tekið undir það að þar þurfum við að gera

vegna mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar til að draga úr áhrifum verðbólgu á kjör viðkvæmra hópa og það er mikilvægt og það var rétt að gera. Mig langar að minnast á, af því að við erum að tala um þau með lægstu kjörin, fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar fær einstaklingur nú 217.799 kr. í fjárhagsaðstoð. Þar þarf svo sannarlega að gera mun betur og koma til móts við verðbólguna. En það sem ég tek út úr þessari umræðu er samhljómurinn um að við þurfum að halda áfram að bæta kjör þeirra sem hafa lægstu upphæðirnar og og því fögnum við Vinstri græn og göngum glöð til þeirra verka. Frú forseti. Þegar ríkisfjármálin neita að takast á við verðbólguna þýðir það að vaxtahækkanir verða þyngri. En vaxtahækkunartækið er miklu grimmara verkfæri í baráttunni við verðbólgu því að hærri vextir lenda á öllum og höggið er þyngst fyrir þá sem veikast stóðu fyrir, ekki síst fyrir það fólk sem við ræðum hér í dag. Fólk á leigumarkaði býr við ævintýralega erfiðar aðstæður og á árinu munu síðan 4.500 heimili losna undan skjóli fastra vaxta óverðtryggðra lána og þetta eru fyrstu kaupendur og þetta eru barnafjölskyldur. Það er ekki réttlætanlegt að láta tekjulágt fólk, unga fólkið og barnafjölskyldurnar bera þyngstu byrðarnar í verðbólguástandi og það er ekki hægt að ætlast til þess að almenningur axli einn þann kostnað sem hlýst af gjaldmiðlinum, en á Íslandi þarf að hækka vexti margfalt til að takast á við svipaða verðbólgu og annars staðar. Fjárlögin sem voru afgreidd fyrir síðustu áramót höfðu meiri þýðingu en oft áður. Viðreisn lagði þá fram tillögur um hækkun vaxtabóta, hækkun húsnæðisbóta, hækkun barnabóta. Allar voru þessar tillögur Viðreisnar felldar. Þetta hefðu verið réttlátar og skynsamlegar aðgerðir og viðbrögð stjórnvalda þá sögðu okkur merkilega sögu: Ríkisstjórnin lagði ekkert til í baráttunni gegn verðbólgu og skildi viðkvæmustu hópana eftir. Forseti. Umræða dagsins í dag hlýtur að kalla á það að nefna að fjármálaráðherra boðar núna stríð gegn lífeyrisþegum og stríð gegn eignarréttinum, hefur lagt fram áform um að slíta ÍL-sjóði með lagasetningu, áform sem lífeyrissjóðirnir hafa mótmælt mjög harðlega. Það rignir yfir hann lögfræðiálitum en fjármálaráðherrann lætur sem það komi út á eitt hvort ríkið standi við skuldbindingar sínar eða ekki, talar um að lífeyrisþegarnir geti bara bætt tjónið af lagasetningunni sjálfir.

Frú forseti. Já, það er mörg veislan og nú erum við að halda upp á afmæli. Fyrir rétt um tíu árum, eða 22. apríl 2013, sendi formaður Sjálfstæðisflokksins eldri borgurum bréf og hvatti þá til að kjósa sig. Eldri Sjálfstæðismenn hafa árum saman veifað þessu bréfi og gremja þeirra hefur farið stigvaxandi. Nú veifa þeir þessu bréfi framan í mig og segja bálreiðir: Segðu Bjarna að ég sé hættur að kjósa Sjálfstæðisflokkinn því að hann hefur svikið okkur. Þetta bréf var sent eldra fólki korteri áður en núverandi fjármálaráðherra tók sæti í ríkisstjórn sem hann hefur setið í samfellt í tíu ár, löngum sem fjármálaráðherra. Í þessu áratugsgamla bréfi segir m.a., með leyfi forseta: „Stefna Sjálfstæðisflokksins er framtíðarstefna og til þeirra sem eldri eru því við hugum að lífskjörum þeirra. Eldri kynslóðir verðskulda að búa við öryggi og góð lífsgæði. Fái Sjálfstæðisflokkurinn umboð til að leiða næstu ríkisstjórn“ — sem hann nota bene fékk — „munum við setja eftirfarandi mál í öndvegi: Við viljum að þeir sem komnir eru á efri ár njóti afraksturs erfiðis síns. Stjórnvöld eiga að að öldruðum en ekki íþyngja þeim með ósanngjarnri skattlagningu.“ Svo heldur loforðalistinn áfram og þar er margt sætt og óefnt en tímans vegna nefni ég þó úr loforðalistanum: Við ætlum að afturkalla kjaraskerðingu ellilífeyrisþega. Við ætlum að afnema eignarskattinn, sá skattur er ekkert annað en árás á eldra fólk sem býr í skuldlausu eða skuldlitlu húsnæði. Við ætlum að lækka fjármagnstekjuskattinn sem kemur einna harðast niður á eldri borgurum landsins. Við ætlum að afnema tekjutengingar Þar er sannarlega um réttlætismál að ræða. Meira að segja eldri Sjálfstæðismenn eru reiðir. Hvað varð um þessi loforð? Stóð aldrei til að efna þau?

farið um víðan völl og margt af því sem fullyrt hefur verið um atburðarás síðustu ára stenst ekki skoðun, því miður. Ég vil auðvitað fagna því þegar menn gefa sér tíma í að lesa upp góð bréf frá formanni Sjálfstæðisflokksins og menn mættu gera meira af því. Bara til að svara hv. þingmanni örstutt þá hófumst við handa strax árið 2013 og þetta er það sem tölurnar sýna, þetta eru forsendurnar fyrir því að við höfum séð þær kjarabætur sem hafa raungerst undanfarin ár. Auðvitað létum við gamla Samfylkingarskattinn, sem lagður var á á tekjulítið eignafólk, renna sitt skeið. Við gerðum það eins og lofað hafði verið. Við fórum sömuleiðis strax árið 2013 í að afnema skerðingar Jóhönnustjórnarinnar. Það var gert í markvissum skrefum og hver skerðing Jóhönnustjórnarinnar á eftir annarri var afnumin. Það er minnst á fjármagnstekjuskattinn. Við bjuggum til frítekjumark fyrir fjármagnstekjuskatt sem einmitt gagnast eldri borgurum sem eru með lágar fjármagnstekjur og hóflegar, sem áður voru skattlagðar og Samfylkingin talar iðulega um að þurfi að hækka skattinn á, en við höfum gert það skattfrjálst núna, hóflegar fjármagnstekjur. Þannig er hægt að tína upp hvert einasta atriði sem nefnt var í þessu bréfi en taka verður tillit til þess að við höfum gert kerfisbreytingar og þannig verða t.d. þær ósanngjörnu

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum nr. 144/2020, um fæðingar- og foreldraorlof, en að málinu stend ég ásamt öllum þingflokki Samfylkingarinnar. Um er að ræða margháttaðar tillögur að breytingum á fæðingarorlofskerfinu sem miða allar að því að tryggja betur afkomuöryggi foreldra og stuðla að betra jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Áður en ég vík að efnisatriðum frumvarpsins vil ég koma því á framfæri að við í Samfylkingunni teljum það forgangsmál að stigin verði frekari skref til lengingar á fæðingarorlofi. Í skýrslu sem unnin var af Norðurlandaráði í fyrra í tengslum við verkefnið Fyrstu 1000 dagar barnsins á Norðurlöndunum er lagt sérstaklega til í kafla um Ísland og stefnumótun í málefnum barna á Íslandi að fæðingarorlof orlof lengist upp í 18 mánuði. Það er alveg ljóst í mínum huga að hver einasti mánuður sem fæðingarorlof yrði lengt um myndi skipta sköpum fyrir barnafólk í landinu, hvort sem við erum að tala um 14, 16 eða 18 mánuði, en þá held ég að það sé mikilvægt með tilliti til jafnréttissjónarmiða að gert sé ráð fyrir sjálfstæðum rétti hvors foreldris fyrir sig til fleiri orlofsmánaða. Lenging fæðingarorlofs er grundvallarmál sem mun ekki fara í gegnum Alþingi í formi þingmannafrumvarps. Það er mál sem kallar á ríkan pólitískan vilja við ríkisstjórnarborðið. Þetta kallar á víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins. Það þarf að ná sátt um það hvernig þetta er fjármagnað. Það þarf að huga vel að tímasetningu með tilliti til efnahagsaðstæðna o.s.frv., e.t.v. er skynsamlegt að gera það í skrefum, þannig hefur það áður verið gert. En ég vil minna á í í þessu samhengi að árið 2012, þegar Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð stjórnuðu landinu, samþykkti Alþingi frumvarp um að fæðingarorlof yrði lengt og yrði þá 12 mánuðir frá og með árinu 2016. En eitt af fyrstu verkum hægri stjórnar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins var að hætta við þessa lengingu og fyrir vikið var fæðingarorlofið ekki lengt fyrr en árið 2020. Nú held ég að það sé löngu tímabært að stíga enn stærri skref, foreldrum og börnum til heilla, og ég held að ríkissjóður, vinnumarkaðurinn og íslenskt atvinnulíf standi vel undir því og á endanum yrði þetta allra hagur. Frumvarpið sem ég mæli hér fyrir felur í sér ýmsar breytingar á núgildandi fæðingarorlofslöggjöf og tillögurnar gætu í sjálfu sér staðið sjálfstæðar hver um sig. En ég legg fram þetta frumvarp til að varpa ljósi á þá sýn sem við í Samfylkingunni höfum á það hvernig fæðingarorlofskerfið á að virka og hvernig sé skynsamlegt að styðja foreldra yngstu barnanna. Að taka fullt og óskert fæðingarorlof eiga ekki að vera einhver forréttindi sem einungis þau efnameiri geta leyft sér. Það á ekki að setja nýbakaða foreldra í þá stöðu að þurfa að hafa áhyggjur af afkomu fjölskyldunnar vegna skertra tekna. tekna. Fjölskyldur yngstu barna verða líka að hafa svigrúm til þess eftir að fæðingarorlofi sleppir á fyrstu æviárum barnsins að stytta vinnutíma sinn, stytta starfshlutfall, og hafa þannig aukinn tíma til samveru með börnunum sínum. Það er það sem þetta frumvarp snýst um. Víkjum þá að efnisatriðum frumvarpsins. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar sem snúast sérstaklega um afkomuöryggi tekjulægstu foreldranna, snúast um að sporna gegn því að nýfædd börn á Íslandi alist upp við fátækt. Og þá er lögð til í fyrsta lagi sú grundvallarbreyting á ákvæði 23. gr. laganna um útreikning á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði að fyrstu 350.000 kr. af viðmiðunartekjum foreldra á mánuði verði óskertar, þ.e. að þessi 80% regla sem við þekkjum, við þekkjum, reglan um 20% skerðingu á viðmiðunartekjum, taki einungis til þeirra viðmiðunartekna sem eru umfram þessa fjárhæð, umfram 350.000 kr. og það er auðvitað eðlilegt að sú fjárhæð fylgi verðlagi. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að ef foreldri hefur t.d. 600.000 kr. í meðaltekjur á mánuði á viðmiðunartímabili þá fær viðkomandi fyrstu 350.000 krónurnar af tekjum sínum á viðmiðunartímabili óskertar og svo 80% af þeim 250.000 kr. sem eftir eru. Mánaðarleg greiðsla verður þá 550.000 kr. Hún er umtalsvert lægri í dag. Þetta er auðvitað alger lykilaðgerð til að gera fæðingarorlofskerfið og þessa reiknireglu sanngjarnari að launalægsta fólkið á Íslandi má augljóslega ekkert við því að verða fyrir 20% tekjuskerðingu þegar það eignast barn. Það hlýtur að liggja í augum uppi. Svo er þetta auðvitað bara breyting sem skapar tekjulægri fjölskyldum aukið fjárhagslegt svigrúm og auðveldar þeim þannig að nýta sér allan þann rétt sem þær eiga til töku fæðingarorlofs. Í öðru lagi leggjum við til hækkun á fæðingarstyrk námsmanna og fæðingarstyrk fyrir fólk utan vinnumarkaðar. Samkvæmt núgildandi lögum skal fæðingarstyrkur til foreldris utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfshlutfalli aldrei vera lægri en sem nemur

leggjum til að fjárhæðirnar hækki upp í 120.000 kr. og 250.000 kr. sem er í raun lítið annað en verðbæting á þessum fjárhæðum sem voru leiddar í lög fyrir tveimur árum. En ég minni á að ráðherra hefur það í hendi sér að hækka

þetta eru tiltölulega ódýrar aðgerðir fyrir ríkissjóð í stóra samhengi ríkisfjármálanna. Það eru ekki það margir sem njóta þessara fæðingarstyrkja. Gott ef

Þetta er sjálfsagt jafnréttismál í mínum huga. Auðvitað ætti þetta þak að vera talsvert hærra þegar við erum með tekjutengt fæðingarorlofskerfi yfir höfuð,

Svo leggjum við til kerfisbreytingu, leggjum til að lögfestur verði sérstakur réttur til launaðs meðgönguorlofs eins og tíðkast í Noregi og Danmörku, sem sagt að mælt verði fyrir um það í lögum að barnshafandi foreldri sé heimilt að hefja töku fæðingarorlofs allt að fjórum vikum fyrir áætlaðan fæðingardag án þess að sá tími komi til frádráttar þeim tíma sem foreldri á rétt til launaðs fæðingarorlofs eftir að barn fæðist. Að þessu hníga sterk heilsufarsleg rök. Tillagan er í takti við sjónarmið sem komu fram í umsögnum Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, Félags íslenskra heimilislækna og Ljósmæðrafélags Íslands þegar núgildandi fæðingarorlofslög voru til þinglegrar meðferðar hér 2019 eða 2020. Þessi fagfélög bentu á að konur eru gjarnan orðnar óvinnufærar á síðustu vikum meðgöngu vegna þunga, vegna meðgöngutengdra kvilla og óþæginda. Hér þarf auðvitað að hafa í huga að möguleikar kvenna til veikindaleyfis á vinnumarkaði eru mjög mismunandi. Þar hallar til að mynda á konur af erlendum uppruna, sérstaklega Þessi réttur til sérstaks launaðs meðgönguorlofs, sem er að norrænni fyrirmynd, er þannig til þess fallinn að jafna aðstæður kvenna í lok meðgöngu. Þá erum við kannski komin að frumlegustu tillögunni í þessu frumvarpi sem er sú að lögfestur verði sérstakur réttur foreldra til vinnutímastyttingar að loknu fæðingarorlofi með stuðningi úr Fæðingarorlofssjóði. Hver er hugsunin hér? Jú, það er staðreynd að Ísland er eftirbátur flestra OECD-ríkja þegar kemur að jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Við erum í 32. sæti í þessum flokki samkvæmt lífsgæðasamanburði OECD, skerum okkur þannig rækilega úr hópi Norðurlandaþjóða. Noregur og Danmörk eru í 2. og 3. sæti á þessum lista. Ég held að Tyrkland sé eina landið sem fær lægri einkunn en Ísland þegar kemur að jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Þetta þykja mér frekar sláandi gögn og kalla á afgerandi aðgerðir af hálfu löggjafans. Á vettvangi Evrópusambandsins hefur verið lögð áhersla á að tryggja foreldrum með ung börn rétt til sveigjanlegs vinnutíma. Í þessu samhengi vil ég t.d. vísa til Evróputilskipunar 2019/1158, um jafnvægi milli fjölskyldu og atvinnulífs. Í Svíþjóð hafa t.d. foreldrar barna yngri en átta ára fortakslausan rétt til allt að 25% skerðingar á starfshlutfalli. Þar er fæðingarorlof reyndar talsvert lengra en hér, 480 dagar eða 16 mánuðir, og börn eiga svo lögbundinn rétt til leikskólavistar frá 12 mánaða aldri. Það er umhugsunarvert að á flestum Norðurlöndum er börnum tryggður slíkur réttur en ekki hér og þá er bara gert það sem þarf í samstarfi ríkis og sveitarfélaga til að tryggja að þetta raungerist. En í Svíþjóð er það þannig að að foreldrar nýta þá gjarnan restina af fæðingarorlofsréttinum til að minnka við sig vinnu fyrstu æviár barnsins. Hér á Íslandi eiga foreldrar samkvæmt núgildandi fæðingarorlofslöggjöf rétt á svokölluðu foreldraorlofi í fjóra mánuði til að annast barn fram að átta ára aldri. Þetta er ólaunað orlof sem eðli máls samkvæmt nýtist helst þeim sem hafa efni og tök á því að hverfa frá störfum og afsala sér tekjum. Raunar heyrir til algerra undantekninga að fólk nýti sér þennan rétt. Ég lagði fram fyrirspurn til félags- og vinnumarkaðsráðherra um þetta á síðasta löggjafarþingi og fékk svör um það hversu mörg heimili hafa nýtt sér þennan rétt. Árið 2021 voru það 13 heimili sem nýttu sér þennan rétt til foreldraorlofs. Ég vil meina að sú tillaga sem hér er lögð til sé talsvert markvissari leið til að skapa jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs á Íslandi og þá óháð heimilistekjum og aðstæðum almennt. Breytingin felur í sér að foreldrar munu þá eiga rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði sem reiknast á sama hátt og fæðingarorlofsgreiðslur, þessar hefðbundnu, nema í hlutfalli við skerðingu á starfshlutfalli. Við gerum ráð fyrir óframseljanlegum rétti fyrir hvort foreldri til allt að 20% minnkunar starfshlutfalls í allt að sex mánuði. sex mánuði. Virðulegi forseti. Nú hef ég farið yfir efnisatriði frumvarpsins. Allt eru þetta tillögur sem snúast um að bæta kjör nýbakaðra foreldra ungra barna og gera fæðingarorlofskerfið okkar að mínu viti sanngjarnara og betra. Ég legg til að málið gangi til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu.

þrátt fyrir að þetta komi frá þingmönnum og nýti sér vonandi einhverjar þessara hugmynda í vinnu innan ráðuneytanna þegar kemur að endurskoðun þessara hluta.

(réttarstaða leigjenda íbúðarhúsnæðis og leigubremsa). Með mér á frumvarpinu er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

Hafi íbúðarhúsnæði verið áður til leigu teljast þá líkur á því að sú leigufjárhæð sem áður gilti sé sanngjörn og verður sá sem vefengir það að sýna fram á annað. b. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Óheimilt er að hækka fjárhæð leigu íbúðarhúsnæðis oftar en á 12 mánaða fresti og er þá að hámarki heimilt að hækka hana í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs á tímabilinu.

framlengist tilkynningarfrestur samkvæmt ákvæði þessu fram að lokum uppsagnarfrests eða umsamins leigutíma. 3. gr. Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Fjárhæð leigu á íbúðarhúsnæði skal ekki taka breytingum til hækkunar til ársloka 2024, þrátt fyrir samningsskilmála um verðtryggingu eða aðrar verðbreytingar. Við framlengingu, endurnýjun og gerð nýrra leigusamninga um íbúðarhúsnæði sem taka gildi fyrir árslok 2024 er óheimilt að hækka fjárhæð húsaleigu sama íbúðarhúsnæðis frá því sem fyrir var umfram 2,5%. 4. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi.“ Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Það er algjört grundvallaratriði í öllum siðmenntuðum samfélögum að fólk hafi þak yfir höfuðið. Réttur til viðunandi lífskjara, þar á meðal húsnæðis og batnandi lífsskilyrða, eru grundvallarmannréttindi sem njóta verndar félagsmálasáttmála Evrópu, alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Á Íslandi hefur svokölluð séreignarstefna lengst af verið ríkjandi þar sem flestir gera sitt besta til að reyna að eignast húsnæði til eigin búsetu, en leigumarkaðurinn hefur fyrir vikið verið lítill og vanþróaður. Árin 2005–2007 voru leigjendur innan við 18% íbúa landsins en þeim fjölgaði talsvert í kjölfar bankahrunsins árið 2008 enda urðu margir þá fyrir því að missa eigið húsnæði í hendur kröfuhafa.

vildu í raun vera á leigumarkaði og 86% þeirra vildu frekar búa í eigin húsnæði en fæstir sæju fram á að það gæti gerst á næstunni.

Jafnframt sögðu 80,1% svarenda að hátt leiguverð væri einn helsti ókosturinn við að leigja íbúðarhúsnæði. Húsnæðiskostnaður telst íþyngjandi þegar heildarkostnaður húsnæðis nemur meira en 40% af ráðstöfunartekjum heimilis. Samkvæmt niðurstöðum lífskjararannsóknar Hagstofu Íslands búa 27% heimila í leiguhúsnæði við íþyngjandi húsnæðiskostnað eða þrefalt fleiri en heimili í eigin húsnæði og hefur það hlutfall nær tvöfaldast frá árinu 2005.

sögðust 12% öryrkja á leigumarkaði greiða meira en 75% útborgaðra ráðstöfunartekna sinna en 25% greiða á milli 51% og 75% í húsnæðiskostnað. Þá er fatlað fólk á leigumarkaði tvöfalt líklegra en fólk almennt til að hafa mjög eða frekar miklar áhyggjur af kostnaðinum við rekstur húsnæðis, eða 38% samanborið við 19%.“

Það eru hundruð einstaklinga sem eru að lenda á götunni, við erum að fá mýmargar sögur af því. Sérstaklega þegar maður les bæði greinaskrif í blöðum og inni á leigjendasíðum og annað slíkt er maður að fá upplýsingar um hvers lags gífurlegur vandi það er sem þessir einstaklingar eru að horfast í augu við, einstaklingar og fjölskyldur með börn og allt niður í kornabörn, við erum að fá fregnir af því að einstaklingar með kornabörn hafi þurft að gera sér það að góðu að flytja út í bíl

við skulum bara segja Alma leigufélag, farið fram á 30% hækkun á fjárhæð leigu eða sem nemur 75.000 kr. ofan á 250.000 kr. leigufjárhæð. Hinn nýi leigusamningur þessi fullorðna kona, öryrki, átti að fá í andlitið, hljóðaði því upp á 325.000 kr. á mánuði. Við erum ekki að tala um í þessu tilviki að öryrki sé að greiða 40% af ráðstöfunartekjum eða 50%, 60%, 70%, það er verið að tala um að þessir einstaklingar þurfa að greiða yfir 100% af ráðstöfunartekjum sínum. Og hvernig er það hægt? Jú, frú forseti, 40% öryrkja reiða sig á nánustu aðstandendur, ættingja og vini. Það er það sjálfstæði og sú reisn sem þessi stjórnvöld eru að bjóða þessum þjóðfélagshópi. Fjármála- og efnahagsráðherra lýsti því yfir í óundirbúnum fyrirspurnatíma 8. desember 2022 að hann teldi óforsvaranlegt að ganga jafn langt gagnvart fólki og gert hefur verið í þessu tiltekna dæmi. Forsætisráðherra tók í sama streng í viðtali í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins 9. desember 2022 og sagði þetta vera óboðlegt og að taka þyrfti til skoðunar að setja takmörk á hækkanir húsaleigu. Forseti. Ég er einmitt

Ástandið á húsnæðismarkaði er þungt og það er til ævarandi skammar. Ég nefndi í störfum þingsins fyrr í dag að fullorðinn maður á níræðisaldri hefði verið borinn út úr húsnæðinu sínu í gær ásamt syni sínum sem býr hjá honum og er í hjólastól. Af hverju var hann borinn út af sýslumanni og í lögreglufylgd? Það var vegna þess að hann skuldaði einhverja gamla skuld — hann skuldaði reyndar ekki leigu núna og hafði ekki gert í langan tíma en hann var jú með aðstoð hjá Umboðsmanni skuldara sem tekur þá skuldirnar og semur um þær og gerir eitthvað við þær — einhverjar krónur sem ekki voru margar ef ég skil það rétt en nógu margar til þess það þótti eðlilegt og sanngjarnt að ganga fram hjá Umboðsmanni skuldara í þessu tilviki og fleygja þessum mönnum út á götuna. Þegar þessi gamli maður spurði: Og hvert eigum við að fara? Hvað á ég að gera? Hvert eigum við að fara? Nú, fariði bara á hótel. Þið verðið að fara á hótel. Þá segi ég, innan gæsalappa: Fyrirgefið, frú forseti, hvaða hótel? Eru ekki öll herbergi hér uppseld? Ég vissi ekki betur.

gistiskýli sem fela það í sér að venjulega er það ólánsfólk, útigangsmenn, fíklar og alkóhólistar sem koma þangað á kvöldin og eru reknir út á morgnana, alveg nema þegar það var hörkugaddur, þá var litið til með þeim í smátíma í kringum jólin, svona aðeins til þess að sýna gæsku til hátíðabrigða og fyllast allt í einu heilögum anda. En það dugði í rauninni skammt vegna þess að

maður sem auglýsti litla íbúð til leigu og gaf upp símanúmerið sitt og var búinn að fá 200 beiðnir um húsnæðið á innan við tveimur klukkutímum.

að neyðin væri eins mikil og raun ber vitni þar sem fólk grét, þar sem fólk hótaði og þar sem fólk sagðist ekki lengur vilja vera til, það gæti ekki lifað við þetta lengur. Það er í rauninni alveg með ólíkindum að við skulum standa í þessum sporum. Með frumvarpi þessu eru því lagðar til nokkrar breytingar á húsaleigulögum í því skyni að koma böndum á hækkanir á húsaleigu og styrkja réttarstöðu leigjenda, sem er nánar gerð grein fyrir í skýringum við einstakar greinar frumvarpsins.

í skilningi meginreglu laganna og að sá sem vefengi það verði að sýna fram á annað. Ákvæðið sækir sér fyrirmynd í 1. mgr. 53. gr. laganna sem á við um endurnýjun leigusamnings við sama leigjanda og áður, en hér er lagt til að það sama gildi alltaf um íbúðarhúsnæði jafnvel að nýr leigjandi sé ekki sá sami og hinn fyrri. Með því er ætlað að stemma stigu við því að leigusali geti sætt færis að hækka fjárhæð leigu úr hófi fram þegar leigutíma lýkur og nýr leigjandi tekur við. Vegna skráningarskyldu leigusamninga sem var komið á með breytingalögum nr. 121/2022 má ætla að auðvelt verði að sannreyna fyrri leigufjárhæð, a.m.k. í þeim tilvikum sem sú skráningarskylda á við.

en þessi breytingartillaga við b-lið, 37. gr., er einmitt hugsuð til þess að stemma stigu við óeðlilegum hækkunum og stíga ákveðið skref í þá átt að koma böndum á leiguverð íbúðarhúsnæðis. Ákvæðið sækir sér fyrirmyndir til annarra Norðurlanda en sambærilegar reglur gilda í Danmörku og Noregi. Ákvæðum greinarinnar í heild er ætlað að koma nokkrum böndum á hækkanir leiguverðs íbúðarhúsnæðis. Þar sem húsnæðiskostnaður vegur þungt í vísitölu neysluverðs má ætla að umræddar breytingar geti leitt til þess að verðbólga verði framvegis lægri en ella. Ég ætla að tala aðeins um 2. gr. líka. Leigjendur virðast almennt vera lítið upplýstir um forgangsrétt leigjanda til áframhaldandi leigu að umsömdum leigutíma loknum

út ef hann vill nýta sér hann er hætt við að leigjendur geti farið á mis við það tækifæri. Er því lagt til að hafi leigusali vanrækt þá skyldu sína skv. 11. tölul. 6. gr. laganna að upplýsa í leigusamningi um forgangsrétt leigjanda þá framlengist tilkynningarfrestur leigjanda allt fram til loka leigutímans.

þetta tæki, þessi vaxtasveðja Seðlabankans sem er að höggva hér ítrekað í opin svöðusár samfélagsins, er ekki að virka. Alveg sama hversu mikið blóðmagn kemur úr þessum sárum er þessi sveðja ekki að virka en samt sem áður skilst manni að fyrir augum sé þrettánda hækkunin. Um 3. gr. laganna segir svo: Verðbólga hefur verið þessi og verið þrálát með tilheyrandi áhrifum á fjárhæð leigu samkvæmt verðtryggðum húsaleigusamningum. Jafnframt hefur borið á hækkunum talsvert umfram verðlagsbreytingar við framlengingu eða endurnýjun samninga um leigu íbúðarhúsnæðis. Er því lagt til að við húsaleigulög bætist ákvæði til bráðabirgða þess efnis að fjárhæð leigu á íbúðarhúsnæði verði fryst til til ársloka 2024 og enn fremur að á því tímabili verði óheimilt að hækka fjárhæð leigu við framlengingu, endurnýjun eða gerð nýrra leigusamninga um íbúðarhúsnæði umfram 2,5% á sama húsnæði. Það er í samræmi við opinbert verðbólgumarkmið en þar sem húsnæðiskostnaður er einn stærsti undirliðurinn í vísitölu neysluverðs er það til þess fallið að draga strax úr verðbólgu. strax úr verðbólgu. Slíkt þak á hækkanir leiguverðs, sem kalla mætti „leigubremsu“, á sér hliðstæður í mörgum öðrum löndum, til að mynda Spáni, Bretlandi og Bandaríkjunum.

það sé í rauninni Vinnumálastofnun og sveitarfélögin sem eru að verða til þess að fólki er unnvörpum sagt upp húsnæði sínu, leiguhúsnæði sínu, til að framlengja það á mun hærra verði, þá er eitt alveg víst: Þetta frumvarp mun stöðva allt slíkt. Græðgin sem við erum að horfa upp á hér er orðin með slíkum ólíkindum

hver einasti aðili sem hefur verið kjörinn fulltrúi hér á Alþingi Íslendinga skuli ekki taka saman höndum til að berjast gegn þessu óeðli sem ríkir hér á húsnæðismarkaði og í þessu tilviki á leigumarkaði.

sama ríkisstjórn og heldur áfram að skattleggja fátækt, heldur áfram að skattleggja einstaklingana, öryrkjana sem eru að greiða húsaleigu langt umfram getu. Þessari ríkisstjórn finnst bara algjörlega sjálfsagt og eðlilegt að nánustu aðstandendur, ættingjar og vinir hlaupi undir bagga og sjái um að greiða það sem upp á vantar. Það er skömm að svona stjórnvöldum.

aldrei nokkurn tímann efast um hvernig ætti að ráðast í aðgerðir til að keyra niður þessa verðbólgu, aldrei nokkurn tímann, en það hefur a.m.k. ekki verið í formi þess að níðast á öllu samfélaginu, hvort sem það eru fyrirtæki eða fjölskyldurnar í landinu, með eilífum stýrivaxtahækkunum.

er bara komið og hann er skattlagður. Hugsið ykkur, fólk með 300.000 kr. er skattlagt. Það er í fátækt við 300.000 kr. Það getur illa borgað húsaleiguna og sumir alls ekki en samt er það skattlagt. Það er skattlagt úr fátækt í sárafátækt. Svo eru þessir einstaklingar sem stýra þessu landi hissa á því hvers lags gríðarlegur vöxtur er í sjálfsvígum, þunglyndi, vanlíðan og flótta undan undan eigin tilveru. Þessir einstaklingar hafa verið hnepptir í fjötra. Fátækt barna hefur vaxið um 44% á síðustu sex árum. Þetta er óafsakanlegt. Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Ég er búin að segja það lengi og ég segi það nú. Og ef einhvern tíma hefði átt að lýsa vantrausti á eitthvað þá er það á ríkisstjórnina í heild sinni. Þessari ríkisstjórn treysti ég ekki fyrir horn. Hún hefur skilað auðu í allri baráttu gegn verðbólgunni, algjörlega auðu. Það er sama hversu hátt er hrópað um hjálp úr Svörtuloftum til þess að reyna að glíma við þennan verðbólgudraug, þau hafa pakkað saman og eru ekki að gera neitt, ekki neitt, akkúrat ekki neitt. Þau koma með fjármálaáætlun sem eitthvað á að gera einhvern tímann á næsta ári, hækka skatta á fyrirtæki um 1%, sem gefur mun færri krónur í kassann heldur en að hækka bankaskattinn í það sem hann var þegar hann var ekki einu sinni hálft prósentustig.

En fjárhirslurnar sem eru algerlega útbólgnar af peningum, milljarðamæringarnir sem haldið er áfram að moka undir, það skal ekki snert á þeim. En við skulum níðast á fólki á húsaleigumarkaðnum, við skulum níðast á fátæku fólki sem hefur ekki efni á því að halda heimili og

Það er raunverulega að gera gagn inn í það efnahagsástand, það ófremdarástand sem ríkir í landinu í dag, bæði hvað lýtur að húsnæðismarkaði og í baráttunni gegn verðbólgu.